моля за регистрация. Калин Иванов?

госпожо Ангелкова: Министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през

параметри на преминаване с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за преминаване на въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи.

Министерството на правосъдието, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за защита на личните данни. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии. Постъпило е и Решение № 137 от 10 март 2022 г. на Министерския съвет, с което оттегля предложението до Народното събрание, за даване на съгласие за увеличаване дяловете на Република България във внесения уставен капитал на Международната инвестиционна банка съгласно Програмата за капитализация на Международната инвестиционна банка за периода 2018 – 2022 г. Ангелкова, говорил съм с министър Събев и ако в началото на другата седмица все още няма отговор на въпросите, заповядайте и ще го извикаме да даде обяснение. Благодаря. Господин Председател, колеги народни представители! Моята процедура отново е свързана с парламентарния контрол. Господин Председател, наистина не разбирам защо министрите продължават в нарушение на Конституцията на чл. 90… Вчера отново коментирах този въпрос. Съгласно чл. 90 от Конституцията народните представители имат право на парламентарни въпроси и питания към министрите и министрите са длъжни да им отговорят. Аз наистина не разбирам как те или Вие тълкувате глагола „длъжни са“? Отделно от това в чл. 103 от нашия Правилник, ако министър-председателят или министрите не отговорят в срок… По моите четири въпроса всъщност министърът на транспорта Николай Събев

Вие всеки ден ме въвеждате в заблуждение, че ще говорите. Сега отново ми казвате, че сте говорили и вероятно, може би – бъдеще несигурно време, министърът на транспорта ще се появи да отговори на писмения въпрос.

Първи вдигна ръка за процедура господин Младен Шишков, после Александър Дунчев, Бранимир Балачев, Петър Петров

Очевидно нарушаването на Правилника от членове на Министерския съвет се превръща в някаква норма на поведение. Вчера Вие направихте един списък с министри, които нарушават Правилника, днес аз Ви предлагам да го актуализираме. Моля към министрите на транспорта, на земеделието и на вътрешните работи да бъде добавен и министърът на регионалното развитие и благоустройството. Защо? Защото на 9 февруари 2022 г. съм внесъл искане за предоставяне на документи от министъра на регионалното развитие на основание чл. 138 от нашия Правилник. Днес е 11 март – повече от месец по-късно. Нито съм получил документи към настоящия момент, нито имам информация дали такива се подготвят. Господин Председател, моля, разяснете на народните представители какви са сроковете по чл. 138 и чл. 111 от нашия Правилник и ако тези срокове не са спазени, моля министърът да получи своята юридическа отговорност така, както е записано в Правилника, каквато и да е тя. Впрочем документите, които съм изискал, не са някаква държавна тайна. Те касаят строителството на магистрала „Хемус“. Партиите на протеста изградиха кампанията си именно върху тезата за магистрала „Хемус“. Тази теза до голяма степен определи и хода на събитията и резултатите от изборите и всъщност е до голяма степен и причината за днешната абсурдна управленска колаборация. След изборите обаче министърът на регионалното развитие продължи да развива тази теза и продължи да внушава на обществото, че има някакви нередности, свързани с магистрала „Хемус“. Исканите от мен документи веднъж завинаги ще разкрият всички тиражирани мистерии. сигнал, че времето е изтекло), приключвам, господин Председател, или ще го опровергаят. Между другото, преди два дни стана ясно, че миналата година Регионалното министерство е платило повече от един милион лева за юридически услуги. Не искам да вярвам, че тези велики юристи са наети, за да сътворят една лъжа. Ако същите тези юристи и към момента извършват юридически услуги, те трябва час по-скоро да бъдат прекратени, защото един месец вече не могат да съберат и да систематизират 20 документа. Благодаря. (Ръкопляскания от

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Обръщам се към Вас с молба да съдействате… (Реплики.) Не се ли чува? Вчера не искахте да ме чувате, а сега искате да ме слушате?! Вече и аз не знам. Въпросът е следният: ние от „Продължаваме Промяната“ сме доста млади депутати, тепърва се учим как да използваме инструментариума на Народното събрание. Виждате, че даже тестваме иновации и нови подходи защита на демокрацията и правата на всички ни. По отношение на парламентарния контрол искам да се обърна към председателя за съдействие, тъй като тествах чл. 138. Освен на парламентарни питания и парламентарни въпроси ползвах няколко пъти и чл. 138. При една-две общини и при едно-две министерства сработи перфектно, хората бяха изключително учтиви.

Освен всичко друго Ви моля за съдействие да говорите с министъра и да даде тези прословути имена на всички кадрови промени в горите – държавните гори, тъй като сутринта внесох предложение в Комисията по земеделието, храните и горите да обсъдим с колегите и да помолим министъра да дойде и да бъде изслушан по отношение на всички тези въпроси вместо да ги разискваме и да спорим по медиите. Явно общественият интерес е огромен. Аз не очаквах изпаднах в ситуация, в която трябваше да разказвам неща, които трябваше тук да ги решаваме. Но имаме шанс да оправим нещата. Моля Ви за съдействие – да го помолите да събере тези имена, да ги предостави, да вземе документите, с които се уволняват и назначават служители, включително и много директори от ГЕРБ, които са фантастични професионалисти – фантастични,

както обещах да съдействам и на Младен Шишков, и на Вас в процедурата по чл. 138. И тази процедура ми легна на плещите.

Моят въпрос е свързан с дневния ред и процедурата по него. Преди приблизително един месец зададох въпрос на министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев и очаквах неговия отговор, тъй като го очаквам не само аз, а го очакват и десетки хиляди граждани – от община Каварна до община Белослав и Девня. Свързан е

Каква беше изненадата, когато във вчерашния ден отново бях помолен да отложим това питане, като ми се предлагаха различни варианти – на писмен отговор и каквото и да било друго. Аз и гражданите обаче държим на неговите лични неговите лични изяви от тази трибуна. Затова ще Ви помоля, тъй като днес имал спешни ангажименти в пристанището в Бургас, надявам се, че не е свързано с някаква подготовка за военни действия, да оттеглите точка девета от дневния ред и да я оставите за следващо заседание, което обаче нека да бъде последно. Нека най-сетне министър Събев да дойде и да отговори на нашите въпроси.

Благодаря Ви, господин Балачев. Точката е включена в списъка, тъй като не сме получавали конкретно уведомление и съответно нямам основания да да премахна Николай Събев от списъка с министрите, които ще отговарят на въпроси, но наличието на дискусия между Вас и Министерството определено ме изненада. Записвам си още един въпрос за разглеждане.

на нашите предци по отношение спасяването на евреите, както и паметта на, за съжаление, депортираните. Така че по отношение на днешния дневен ред ще се възползвам от възможността, дадена ми по чл. 49 във втората алтернативна предпоставка на ал. 2, а именно: ще Ви предложа точка шест от вчерашното заседание, която не можа да бъде разгледана, не стигнахме до нея поради приключване на заседанието, днес да стане точка втора след изслушването на вицепремиера. Считам, че това няма да наруши темпа на работа на днешното парламентарно заседание, включително и по отношение на парламентарния контрол по чл. 91 до чл. 103 от Правилника, който дори и да бъде изместен, смятам, че ще протече в своя нормален ход, видян и от предходните парламентарни петъчни заседания. Правя предложение т. 6 от вчера да стане т. 2 от

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Вицепремиер! Процедурата ми е по повод това, което каза колегата Дунчев по начина на водене, разбира се. Господин Председател, и ние констатираме много пъти, и колегите от ГЕРБ, виждам вече и колегите от „Продължаваме Промяната“, че някои членове от Правилника не работят – например чл. Колко месеца ние искаме от министъра на вътрешните работи документи! Сега колегата Дунчев иска документи от министъра на земеделието. Знаете ли чие задължение е Правилникът да се превежда в действие? Ваше, господин Председател, Ваше. Моля Ви, преведете чл. 138 в действие! Иначе нарушаваме Конституцията по отношение на контрола на изпълнителната власт от Народното събрание – законодателя. Проведете го безкомпромисно, защото това нарушава едни други баланси във функционирането на властите, което е основополагащ принцип изобщо на функционирането, на демокрацията на българската държава. Няма как да продължим напред, ако изпълнителната власт не тарикатее тук. Искат се документи. Дават се документи. Иска се контрол – не крийте никой министър. Идва тук, каквото е вършил го обяснява. Не го обяснява на нас на опозицията или на който и да е, обяснява го на българския народ, на избирателите, които са ни пратили тук. Безкомпромисно трябва да се преведе в действие чл. 138. Защото иначе ще се приведат в действие едни други неща, които сме ги виждали и на никого не му харесват.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Процедурата ми също е по начина на водене, господин Председател,

Точно така, господин Председател, пред господин Вицепремиера трябва да ги кажа тези неща, защото този представител, който излезе тук и каза, че търси документи, парламентарната му група имат заместник-министър (ръкопляскания от „БСП за България") и могат по всяко време да вземат всички документи. И ако някой иска информация такава, каквато може да получи, трябва да получи, и законът му позволява – ще я получи. Но ако иска информация, за да спекулира с нея, за да я разнася по други ведомства, по други структури, по други неправителствени организации това няма да се случи. Защото, господин Председател, станахме свидетели два дни на лъжи, спекулации, манипулации и внушения от народен представител,

На мен наистина ми е много чудно как Вие гледате на тези неща, при положение че имате заместник-министър в Министерството, при положение че имате пълното наблюдение върху това, което става, и накрая да чуем оценката за 12-годишното добро управление на ГЕРБ в сектор „Земеделие“.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, дами и господа народни представители! Господин Председател, процедурата ми е към Вас и тя е по начина на водене. Ние от „Движение за права и свободи“ тези демократични ценности и принципи, които ги споделяме, уважаеми господин Председател, да Ви напомня, че са дълбоко заложени във фундамента на „Движение за права и свободи“ и няма как да се откажем от тях. Аз както всеки един мой колега народен представител провеждам среща с избиратели от моя изборен район и миналата седмица да Ви цитирам какво беше споделено с мен. Един човек каза следното: „Последно в моя дом милиционерски крак е стъпвал през далечната 1983 г., когато в България управляваше тоталитарният режим. Онзи режим, който не признаваше човешки права и свободи. Само затова, че съм активист на „Движение за права и свободи“ миналото лято – на 2021 г., през месец юли отново милиционери бяха в моя дом само затова, че съм активист на „Движение за права и свободи“, само затова, че е раздавал

на който Вие не дадохте отговор. Министърът на вътрешните работи не ни даде отговор. Имаше някаква кореспонденция между Вас. На 10 февруари парламентарната група на „Движение за права и свободи“ поставихме 50 конкретни въпроса чрез Вас до вътрешния министър – господин Рашков, Вие ни ги върнахте на 15 февруари. Ние отново ги входирахме на 18 февруари този път разделно, когато искахме да ни предоставите и документите и да чуем министър Рашков за всичките тези 20 хиляди случая. Защото тези 50 въпроса, които ги поставихме, са само началото, преди да поставим всички други 19 хил. 950 въпроса. Господин Председател, тази седмица имаше парламентарен контрол – във вторник. На парламентарния контрол имаше девет министри, които трябваше да отговарят, господин Рашков беше девети подред. Сега, днес пак има парламентарен контрол и господин Рашков е 14-и подред министър от общо 15. Кажете ми дали спазвате чл. 102

Благодаря. Ако искате, разгледайте Правилника, разгледайте Указа на президента за подредбата на министрите, ако нещо не Ви е ясно, мога да Ви съдействам и в частен разговор. Друга процедура? Там е подредбата на министрите и ротацията е съобразно тях, господин Летифов. Ако искате, можем и с цялата парламентарна група да го обсъдим, няма нужда да губим времето на всички. Халил Летифов.

Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Указът на президента за подредба на кабинет важи за служебния кабинет. Връчването на Указа за избор на нов Министерски съвет в крайна сметка е избор на Народното събрание. Как ще си ги подрежда Народното събрание и ще ги вика спрямо Правилника е Ваша работа – като пръв измежду равни, и на самото Народно събрание. Правилникът е с ранг на закон. Аз разбирам, че всички колеги и Вие, господин Председател, се питате всъщност какво ще прави Рашков, като дойде тук? (Реплики.) Трябва да отговаря, трябва да носи отговорност за действията си, трябва да отговаря защо е нарушавана Конституцията и законите на страната. За това нещо трябва да се отговори. Знаем какъв е големият проблем – няма отговор, за нарушаването на правата и свободите – няма отговор. Ще получим извинение, ще получим нещо друго, но ние искаме тези отговори за всичките 20 хиляди случая, които той обяви от тази трибуна. Ние не ги знаем кои са, знаем само една част. Затова искаме документи и ще искаме документи за всички, за да разберем какво са правили. Благодаря. Може да има и още. Александър Несторов.

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата е по начина на водене към Вас. Може ли да обясните, господин Председател, в кой нормативен акт пише, че парламентарният контрол се провежда по Решението за определяне на структура на Министерския съвет? Това всъщност, което го казахте и в сряда на колегата ми Мюмюн Мюмюн, и днес два пъти се оказва, че е една фактологическа неточност. Цитирам чл. 102, ал. 2 от Правилника:

Моето желание към Вас днес, като започне парламентарният контрол, е да се обадите на министър Рашков и той да бъде първият, който отговаря, след като беше последен миналия път. Благодаря Ви. Благодаря Ви, но не е това ротационният принцип. Ротационният принцип означава, който отговори, минава най-отзад в ротацията и по този начин се избутват нагоре. Преминаваме към процедурното предложение на Петър Петров, което е т. 12 от Програмата да стане т. 13 от Програмата.

Петров? Да, разбрах. Кирил Ананиев не може да гласува ли? Добре. Давам време.

Нека Кирил Ананиев да го каже. Не е активен пултът, добре. Прекратявам гласуването.

Благодаря, господин Председател.

България е единствената страна от Европейския съюз, която която до настоящия момент не получава средства по Плана за възстановяване и устойчивост. ДПС за четвърти път в последната година иска изслушване на Плана за възстановяване и устойчивост. Това се налага, защото той до момента не е представен официално от правителството в цялост, след като през октомври миналата година беше внесен в Европейската комисия от служебното правителство, а през декември бяха получени бележките на Комисията. След като ДПС внесе искането за изслушване, спешно се състояха извънреден съвет на управляващата коалиция за представяне на Плана и импровизирано обществено обсъждане в кавички на проектите в транспорта, здравеопазването и енергетиката. И двете мероприятия явно бяха провокирани от искането на ДПС за изслушване и на практика представляваха кризисен пиар – акция с цел да се покаже активна работа по Плана, както и прозрачност в кавички на тази работа. Надяваме се днес да се състои истинска дискусия, от която да произлязат предложения, с които по най-добрия начин да бъдат защитени националните интереси на България. Основни проблеми в Плана. От това, което чухме, ние от ДПС имаме огромни притеснения относно съответствието на проектите с националните интереси на България, особено в областите на транспорта и енергетиката, както и в други сфери, но тук е най-видно, най-видно, в които включените проекти не са обосновани като част от общата концепция за реформи в двете сфери, каквато явно няма, и липсва какъвто и да било анализ за социално-икономическите последствия, които ще бъдат тежки. Господин Вицепремиер, на първо място, въпросът ми е: очакваме да получим отговор какви ангажименти ще поеме правителството във връзка с искането на Европейската комисия за ускорено затваряне на въглищните, електро- и топлоцентрали предвид заложеното в Плана – 2038 г. По повод това Вие, господин Василев, заявихте, че конкретен ангажимент със затваряне на мощности няма да бъде поет в Плана и че няма как да се махне старото преди да има новото, защото иначе оставаме на тъмно, но пояснихме, че България има поети ангажименти за намаляване на въглеродните емисии. Във връзка с това ще бъде намален с 40% капацитетът на работа на централите в „Марица-изток“. По разчети на синдикатите – на КНСБ, и на „Подкрепа“, намаляване с тези 40% води автоматично до довеждане на това 4200 човека да бъдат без работа, да бъдат на улицата. По данни на НСИ това означава 12 хиляди човека да бъдат потърпевши със семействата им, а трябва да се прибавят и работещите в американските централи, чиито дългосрочни договори изтичат съответно през 2024 г. и 2026 г. Господин Вицепремиер, очакваме отговор по какъв начин тези ангажименти са обвързани със социалните последствия от тяхното изпълнение, какви мерки конкретно са набелязани, ако има такива изобщо, да не се допусне толкова много хора наведнъж да останат без работа и да няма алтернатива при преструктуриране на енергията по принцип. На трето място е важно да се отбележи, че в Плана не се предвижда финансиране на заместващи на въглищните централи мощности, защото изискванията на Европейската комисия не позволяват това.

вятърните електроцентрали произвеждат 2,5%, фотоволтаичните – 1,9% и така нататък. В Плана се предвижда, явно след направените от настоящото правителство корекции, увеличение на финансирането за ВЕИ проектите. Видно обаче е, че ВЕИ проектите не могат да бъдат заместващи мощности на тези една трета мощности. В Плана е включен проект, който поражда много въпросителни: за изграждане на батерийни контейнери за съхранение на енергия от ВЕИ с капацитет 6000 мегавата, както и на геоложки проучвания за откриване на геотермални източници за производство на енергия. По Ваши думи, господин Василев, за да се случи проектът за батерийни контейнери, той трябва да започне да се изпълнява веднага и да започнат разплащания, защото това би следвало да се извърши до края на 2026 г. – такива са регламентите. Проектът за геоложки проучвания за геотермална енергия също още не е одобрен. Не се знае дали въобще ще бъдат открити такива източници на енергия с такива мощности, каквито искаме. Относно тези три проекта възникнаха обосновани съмнения, че са свързани с конкретни частни икономически интереси и че само дето името на изпълнителя не е посочено. Другият въпрос, на който искам отговор, е във връзка с това очакване: каква основна заместваща мощност се предвижда за тези, които евентуално 2038 г. биха били затворени. На четвърто място, буди притеснение това, което се предвижда в областта на транспорта – да бъдат закупени при липса на такава инфраструктура вагони и локомотиви за висока скорост – нещо, от което безспорно имаме нужда, но това трябва да бъде заложено. И накрая е важно да се отбележат редица съществени бележки на Европейската комисия, а именно, че Планът не отговаря на изискванията на Европейската комисия за структуриране и вместо в него да са заложени конкретни реформи с посочени цели и срокове за изпълнение, той е разработен като оперативна програма. За много от проектите Европейската комисия отбелязва, че има проблеми с определянето на разходите или по отношение на тяхната обоснованост или допустимост, или поради съмнение за наличие на двойно финансиране и така нататък. Като пример ще посоча, че дори за такива безспорни проекти, като модернизацията на жп транспорта и софийското метро, се отбелязва, че не са достатъчно добре обосновани. Също така често се отправят бележки за наличие на неприемлива държавна помощ. Господин Премиер, очакваме отговор: отстранени ли са вече при преработването на Плана забележките на Европейската комисия и как конкретно. Господин Вицепремиер, относно Споразумението за

Явно и тази година, за най-голямо съжаление, ще бъде нулева година. Дано да не е така! Въпросът ми е: кога ще бъде подписано Споразумението и имат ли готовност бенефициентите да започнат бързо изпълнението на програмите. Относно Проекта на Плана за възстановяване и устойчивост бих искал да запитам, доколкото знам, тя не е класифицирана информация, защо няма публичност този план, да се види точно какво е заложено, по какъв начин е заложено, да има широка дискусия, обществено обсъждане и да се вземат най-правилните решения. И отново ще приключа с това, че за съжаление, България е единствената страна, която на този етап не получава средства и сме единствената страна, която не е представила Плана за възстановяване вече в преработен вид пред Европейската комисия.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Вицепремиер! Искам да използвам момента, че господин вицепремиерът е тук, и да кажа две думи за промяната, която господин Дунчев

Благодарим за такава промяна. Нещо друго имахме предвид, когато съставихме тази коалиция, не тази промяна. Ето, господин Вицепремиер,

Заповядайте, господин Дунчев. Така е – въпросът е точно провокативен с този човек, защото със същата червена окраска пък се инсталират други хора. Ние сме точно против това.

дали са политически червени, сини, зелени, пембени няма никакво значение. Нашата идея – това, което искаме от Вашия министър, е той да има правила, които да спазва (реплики от „БСП за България“), да не зависи каква му е политическата окраска, а каква му е професионалната характеристика – това искаме ние. Благодаря Ви. Нека да изслушаме и Асен Василев. Заповядайте, господин Вицепремиер.

Благодаря, господин Председател. Господин Чакъров, много от нещата, които казахте, не са верни – отдавам го на липса на информация, а не на злонамереност. Така че започвам подред. Първо, това, което казахте, че имало кризисен пиар и затова се направило общественото обсъждане, пък след това примерно изслушването в Комисията вчера. Господин Чакъров, общественото обсъждане се направи, когато новите проекти бяха готови. Нямаше как да направим обществено обсъждане на проекти, които не са готови, на проекти, които не са дискутирани с Европейската комисия, и на проекти, които не са дискутирани с индустрията, Министерството на енергетиката и всичко останало. Това обществено обсъждане не е прецедент. Ако си спомняте, по време на първия служебен кабинет по различни теми имаше точно този тип обществени обсъждания, които бяха проведени, и те не бяха кризисен пиар. пиар. Конкретно по Вашите въпроси относно Плана за възстановяване и устойчивост. Ако си спомняте, от тази трибуна аз заявих, че за България е много важно да има план, който е добър, и това е много по-важно от това да има план, който бързо да бъде приет. Какво имах предвид и какво продължавам да имам предвид? Планът, който ние заварихме, идвайки като редовен кабинет, предвиждаше закриването на 1600 мегавата въглищни централи в Маришкия басейн до 2026 г. Спорът беше дали да са 1400 или 1600, но предвиждаше закриване на въглищни мощности – или ТЕЦ 2, или ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3, и изграждане на парогазова централа на тяхно място. Ако ние бяхме приели този план, в момента България щеше да е с ангажимент да изгражда газова централа при липсата на газ и при цените на газа, които съществуват в момента, и в същото време да е поела ангажимент да затвори 1600 мегавата от въглищните централи, които са с национален ресурс и са критично важни за сигурността на енергийната система. Не го приехме този план. Казахме, че това за българската енергийна система не работи и започнахме преговорите с Комисията, така че това да бъде спряно и да се стигне до план, който Комисията може да приеме, който изпълнява целите на Зелената сделка, но който не нанася такава смъртна опасност на българската енергийна система. В момента, в който проектите бяха готови, разговорите с Комисията напреднаха, ние проведохме обществено обсъждане, за да обсъдим и с индустрията, и със специалистите, и с хората абсолютно публично алтернативния план, който предлагаме и който до 15 март тази година на техническо ниво ще бъде затворен с Комисията. Това са уверенията, които получихме. Оттам нататък – Вие знаете – ние можем да започнем предварително изпълнение на проектите, които са затворени на техническо ниво, така че разплащания, които са предвидени в бюджета, могат да започнат веднага след тази дата. има чисто технически процес по одобрение, който ще мине за няколко седмици след това. Какво предвижда новият план? На първо място, не предвижда да се затварят тези 1600 мегавата – всички те остават да работят. През 2019 г. ние сме поели цели за намаляване на въглеродните емисии и те трябва да бъдат изпълнявани – няма как да бъдат преразгледани. Тези цели означават, че въпреки че всички централи продължават да работят, те ще трябва да работят в по-малък период от годината. Трябва да има 40% намаляване на въглеродните емисии. Това обаче не застрашава нашата енергийна система, защото, както знаете, летният пик е около 4000 – 4500 мегавата, който спокойно може да бъде поет от всички останали налични мощности. Проблемът в България е със зимния пик, който е между 7500 и 8000 мегавата, когато ни трябват и въглищните мощности, за да сме сигурни, че няма да имаме срив в системата. От тази гледна точка сигурността на енергийната система е гарантирана. Що се отнася до новите проекти. Както знаете, Пакетът Fit for 55, който се обсъжда в Европа и който включва вече и транспортния сектор, и всичко останало като част от намаляване на въглеродния отпечатък, означава, че рано или късно произвеждането на електроенергия от енергийни източници, които подлежат на емисии въглеродни квоти, ще стане прекалено скъпо. Затова онова, което България прави в рамките на Плана, е да построи възможност за съхранение на енергия, така че, когато имаме енергия, която се произвежда през деня, тя да може да се използва вечер, защото нашият зимен пик е тъмна, студена януарска или февруарска вечер. Тоест енергия, която ние сме произвели в рамките на деня от най-разнообразни източници, когато потреблението е и по-ниско, трябва да можем да използваме, когато ни трябва. За тази цел в нашата енергийна система има ПАВЕЦ „Чаира“, който заварихме с една работеща турбина от четири, в момента е пусната втората, до няколко месеца ще бъде пусната третата и четвъртата мисля, че в рамките на годината. Другото нещо, което ние сме заложили в Плана, е един голям капацитет от батерийни мощности – 6000 мегаватчаса, които могат да подават пикова енергия от около 1 гигават, тоест да намалят пика на потреблението с 1 гигават. Тези мощности ще бъдат изградени на конкурентен принцип в България, като управлението на търговете, за да няма никакво съмнение, както Вие казахте, че били известни производители и така нататък, всичко това ще бъде управлявано от Европейската банка за възстановяване и развитие, по нейните правила и процедури. Ако мислите, че те са корумпирани, може би имаме различия във вижданията. Същото се отнася и до геотермалните проучвания. Истината е, че имаме карти от края на 80-те години, на които се вижда голямо наличие на геотермален ресурс – той е доказано нискотемпературен на дълбочините, на които този ресурс се проучва. Той е проучван на дълбочини от около 800 – 900 до 1800 м. Това, което в момента трябва да се случи, е да се направят проучвания на по-големи дълбочини, за да се види там какви са температурите, но даже и да приемем нискотемпературния ресурс, той е достатъчен за отопление. Той е достатъчен за зеленчукопроизводство и всичките видове оранжерийни комплекси. Той е достатъчен за това ние всъщност да намалим енергопотреблението най-малкото през отопление. Вече има няколко пилотни проекта, които вчера Министерството на енергетиката подписа с шест общини точно в тази насока – с нискотемпературния ресурс, който е известен, да се тръгне към проекти за отопление, което намалява един път зависимостта ни от газ на топлофикациите, втори път намалява нуждата от енергопотребление през електропреносната мрежа, там, където няма газификация. Така че даже да не можем да достигнем високотемпературен ресурс или среднотемпературен ресурс с бинарна технология за производство на електричество, този проект не е безсмислен, защото той помага да се намали потреблението на електроенергия и на газ в страната. Що се отнася до това дали проектите в Програма „Транспорт“ са смислени. По принцип в Оперативна програма „Транспорт“ в миналия програмен период беше зададено изграждането на високоскоростни линии – част от тях са изградени. Пловдив до Свиленград и от Пловдив до Бургас вече има високоскоростни линии. Септември – Пловдив – трасето, доколкото знам, също е завършено. В момента е в процес на строеж трасето от София до Септември, което трябваше да бъде завършено в края на 2023 г. – дали ще бъде завършено, ще знаем може би след няколко месеца. Това, което ни липсва, са влакове и локомотиви – подвижен състав, който да се движи по тези високоскоростни линии, както и системи за сигурност и управление на влаковете, така че да може тази услуга в крайна сметка да стигне до гражданите. Това, че имаме високоскоростна линия Пловдив – Бургас, за никого от нас не е от полза, ако няма влак Пловдив – Бургас, който да стига за час, час и половина. Това е, което е заложено в Плана за възстановяване – подвижният състав и системите за управление и сигурност. Същото нещо се отнася и за крайградските железници, за които също не е необходима допълнителна инфраструктура, а се купува подвижен състав и системи за управление вече съществуващи релси. От тази гледна точка имаме и допълняемост между програмите – по „Транспорт“ строим релсите, по ПВУ вземаме подвижния състав и системите за управление. Благодаря.

като предложи т. 6 от дневния ред на основание чл. 49, ал. 2, предложение второ да се размести и да стане т. 2 за днес след изслушването на вицепремиера Василев. Отделно, предложи удължаването на парламентарния контрол с времето, което ще отнеме т. 2. Когато гласувахме обаче, Вие предложихте нещо съвсем различно – след т. 13 да бъде Решението за отмяна, а след това, както си спомняте, в сряда ние гласувахме изслушване на директора на Националната здравноосигурителна каса. Така че, ако е подменена волята на народния представител и ние сме гласували Ваше предложение два пъти, тоест след изслушването на вицепремиера Василев, ако стане 11,00 ч., преминаваме към парламентарен контрол, моля да подложите на гласуване сега предложението на народния представител Петър Петров така, както беше коректно направено – т. 2 за днес да стане Решението за отмяна, след него парламентарният контрол да започне и да бъде удължен с толкова, колкото време е отнето за Решението за отмяна. Благодаря Ви. Аз мисля, че по преномерирането нямаме спорове. Нали, господин Петров? Само да уточним. Чакайте малко, няма значение. Господин Петров, нали по преномерирането нямаме спор? Чакайте малко сега, моля. Само секунда да уточним. Господин Петров, по преномерирането нямаме спор, нали така? Проектът на решение от вчера, който е т. 12 в Програмата за седмицата, става т. 14, тоест

Казахте т. 14 да стане, господин Петров, така е, само че другите две, като минат нагоре, т. 14 на Проекта… Добре, ще го оправим. Ще го подложим пак на гласуване. Няма никакъв проблем за това. Обяснете го ясно на всички и ще го подложим на гласуване. Обяснете предложението. благодаря за възможността да направя едно уточнение. Одеве в изказването си направих следното предложение: изслушваме вицепремиера Асен Василев – човекът е дошъл тук на крака, така както е по Правилник. Аз, между другото, носех и листчето с дневния ред, и направих предложение: след неговото изслушване т. 2 за днес да бъде решението за зеления сертификат. И не само това, уважаеми колеги. С оглед на това, че парламентарният контрол по принцип следва да започне в 11,00 ч., предложението ми беше той да се измести и затова Ви казах на два пъти, че темпът на парламентарния контрол няма да се промени. Аз бях възможно най-дипломатичен към председателя, защото всеки петък парламентарният контрол не приключва с всички въпроси, ние гледаме само няколко въпроса и затова казах дипломатично към председателя, че дори и да започне по-късно, което беше идеята на предложението ми за парламентарния контрол, така или иначе няма да бъдат изслушани всички въпроси. Ето това Ви казах, уважаеми народни представители, и това предложих. Просто го казах по-дипломатично, да не отправяме обвинения, че така се прави Програмата, че в три часа парламентарен контрол ние да изслушваме само част от въпросите и на моя въпрос специално към министъра на отбраната да се чака един месец. Казах го по-дипломатично просто, но предложих да бъде

Не, няма нужда. Има възможност да видим експресната стенограма, но не мисля, че е необходимо сега да търсим кой е крив, кой е прав. Добре, така ще го подложим на гласуване. След изслушването на вицепремиера Асен Василев да преминем към Проекта на решение за отмяна на предходното решение за достъп до сградите, след това да преминаваме ли и към изслушването на Петко Салчев, или да започне парламентарният контрол? (Реплики.) Нека господин Петров да каже. (Реплики.) Няма да преминаваме. Минаваме към парламентарния контрол след това. Не, господин Петров ще си го каже. Благодаря Ви, господин Председател. Отново ще уточня, че с моето предложение още от одеве се опитвам този парламентарен контрол да не започне в 11,00 ч., а да започне по-късно и т. 2 да бъде нашето решение за зеления сертификат, след като бъде изслушан вицепремиерът

Добре, уточнихме се. Тоест днешният дневен ред да бъде: изслушването, което водим в момента, след това зеленият сертификат, след това да започне парламентарният контрол, парламентарният контрол да бъде три часа, съответно заседанието да се удължи достатъчно, за да има парламентарен контрол от три часа. Режим на гласуване.

Продължаваме с изслушването на вицепремиера Асен Василев. Въпроси от парламентарните групи. Първо „Продължаваме Промяната“. Има ли въпрос? Да.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

подготвен план и финализиран План за възстановяване и устойчивост. Считам, че Вие доста добре обяснихте, че по-добре да имаме план, който работи, отколкото просто един план и моята оценка за това, което правите, е наистина позитивна, защото, приемайки проекти, които ще ни доведат до по-висока зависимост конкретно от доставки на природен газ и така нататък, са излишни. Така че, моля за повече разяснение към обществеността за това с какви предизвикателства трябва да се справяте с актуализацията на проектите в Плана, като конкретният въпрос към Вас е относно това какви са мерките за енергийна ефективност, които в крайна сметка ще залегнат в Плана и ще бъдат одобрени от Комисията? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Табутов. Заповядайте, господин Василев.

благодаря за въпроса. Както казах, има причина защо Планът не беше внесен от правителството на ГЕРБ миналата година преди изборите и защо продължиха толкова дълго време преговорите с Европейската комисия. И тази причина е проста. България не иска и няма да се откаже от своята енергийна независимост, от това нашата електронна и енергийна система да работи с национален ресурс. Всяко едно предложение, което е било обсъждано или приемано за затваряне на електроенергийните мощности и тяхното преминаване на газ, означава ние да поставим нашата електроенергийна система в директна зависимост от наличието на газ и от цената на газа, което е ресурс, който България не контролира и в нашия регион имаме един основен доставчик,

Що се отнася до другите мерки, които са заложени, има много широкомащабни мерки, свързани с инсталирането на малки соларни централи, има мерки, свързани със саниране – много голяма програма за саниране вътре в Плана, която да помогне да се подобри енергийната ефективност. Говорихме вече за геотермалните източници на енергия, които даже и при нискотемпературен режим могат да помогнат с отопление, както и с отопление на оранжерии. И не на последно място, са заложени доста мерки, които са свързани с изграждането на фотоволтаични и вятърни централи, както и със съхранението на тази енергия. Мерките извън Плана, ако си говорим за цялостната енергийна стратегия, включват изграждането на нова ядрена мощност, включват изграждането на по-голям капацитет по съществуващите водни централи, разширението на ПАВЕЦ „Чаира“, Яденица, обследване на възможността част от другите каскади да могат да се използват в режим на ПАВЕЦ, което би ни дало допълнителна гъвкавост в системата. Всичко това е извън Плана, защото до 2026 г. няма как да бъде завършено или не отговаря на do not do significant harm, тоест да не се нанася значителна вреда, което реално означава да не се нанася никаква вреда, принцип, който е залегнал в Плана и до голяма степен не позволява проекти, свързани с водни централи и атомна енергия да бъдат включени вътре.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вицепремиер, благодаря Ви, че днес сте тук. Няколко уточнения по отношение на Вашето изказване. Първо, правителството на ГЕРБ никога не е поемало ангажимент за затваряне на базови мощности, това беше направено от първия служебен кабинет, в който Вие участвахте като финансов министър. Второто нещо, мисля, че сегашният министър-председател беше противоконституционен министър на икономиката през това време. Той тогава превърна безвъзмездните средства във финансови инструменти. Трето, благодарение на Вашия план декември месец бяха получени бележки от 43 страници, които Вие все още отстранявате.

стана ясно, че на 15 март ще имаме План за възстановяване или ще имаме технически одобрени проекти? Аз разбрах от медиите, че сте казали, че ще имаме План за възстановяване и устойчивост. Дотук добре.

геотермални централи. По отношение на проектите, дали те са целесъобразни или не, тепърва предстои да видим, защото те не бяха подложени на широко обществено обсъждане така, както би следвало, Планът също така не е публикуван. Ние реално не знаем Вие какво си говорите с Комисията и точно какво изпращате към Комисията. Но по-важният въпрос е, че съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост тази година България трябва да договори 8,7 милиарда,

Благодаря за въпроса, госпожо Трифонова. Може би не се изразих правилно. Причината да не изпратите Плана е, че трябваше да поемете такива ангажименти.

Оттук нататък тази година в бюджета са предвидени приходи от 1,3 милиарда и разходи от 1,6 милиарда – това да бъдат реално направени разплащания по проектите, не само договорирани, не само договорирани, а реално разплащани и реално приходи от аванси по съответните проекти. Що се отнася каква част от проектите ще могат да бъдат договорирани в рамките на тази година – програма по програма мога да Ви дам детайлна справка, нямам я в момента тук. Това, което очакваме – голяма част от проектите по енергетика, да могат да бъдат договорирани, проектите, които са свързани с изграждането на допълнителни ВЕИ мощности, са разчетени, така че в четиригодишен период ритмично да могат да бъдат направени. Голяма част от проектите в Програма „Транспорт“ да могат да бъдат договорирани. В момента работим по схема, така че проектите, които са свързани със саниране, да могат да бъдат бързо отпушени на база на натрупаните проекти, които седят и чакат по Националната програма. Другото, за което говорим, са проектите, които са свързани с дигиталната трансформация, също в голямата си част да могат да бъдат договорирани в рамките на годината. Общо като стойност, ще Ви излъжа, но мисля, че със сигурност говорим за 5 – 6 млрд. лв., които да бъдат договорирани в рамките на годината – може би малко повече. Пак казвам, това зависи съответно и от имплементацията на Плана от отделните министерства и Управляващия орган. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Василев. Следващият въпрос е от ДПС – Станислав Анастасов.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 въпросът, който ще Ви задам, е от особена чувствителност за ДПС. Между другото, очаквахме, че е съвсем естествено и Вие да имате чувствителност по този въпрос, но да видим. В Част първа „Общи цели и съгласуваност“ в Плана, т. 3 – „Именно равнопоставеност на жените и мъжете и равни възможности за всички“ е посочено, че Планът за възстановяване и устойчивост приоритизира и равнопоставеността между различни групи в обществото. На теория това би трябвало да обхваща и въпросите, свързани с включването и равенството на ромите. На практика отново не е така. Европейската комисия поставя въпроса защо въпреки високия риск от бедност и социално изключване на ромите – много по-висок от тези на общото население, то не се разглежда изрично нито в компонент Д 2 за социалното включване. ЕК също поставя и въпроса защо въпреки по-лошото здраве в сравнение с общото население, често съчетано с по ограничен достъп до здравни грижи на членовете на групите в неравностойно положение, включително и ромите, то не се разглежда и в компонент Д 3, което се отнася за здравеопазването. Нещо повече, Комисията напомня на правителството, че въз основа на рамката на ЕС за равенство на ромите от месец октомври 2020 г. България заедно с другите държави членки е била поканена да използва пълноценно наличното финансиране от Съюза и национално съфинансиране за насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, включително ромите. Не на последно място ЕК приканва правителството – предвид актуалността на темата, да очертае в раздела за равенство между половете и равните възможности на всички мерки, предвидени за справяне с проблемите на уязвимите етнически общности, включително ромските общности, независимо от източника на финансиране. Между другото, понеже тук се крият документи, както не са се крили преди 1989 г., нашият прочит на последно достъпните документи показва, че и много теми, като детската бедност, енергийната бедност, равенството между половете, както и активни политики за десегрегация и недискриминация, също не са адресирани. Та въпросът ми е в тази връзка: ще включите ли в Плана за възстановяване мерки за справяне с проблемите на уязвимите етнически общности, включително ромските общности, в това число и мерки за социалното им включване за подобряване на здравеопазването и образованието? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Анастасов. Заповядайте, господин Василев. господин Анастасов. мерките, които са включени в Плана, са за преодоляване на бедност и социални проблеми при всички етнически групи, а не при конкретни етнически групи. Това е принципът на равнопоставеност. Независимо от това какъв пол, каква етническа група, Вие имате равен достъп до тези услуги. Вие по-добре от мен знаете проектите, които са заложени, те са публични още от 15 октомври. Има продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания, като общата сума с националното съфинансиране е 753 милиона – лична мобилност и достъпност на хората с трайни увреждания – 24 милиона, модернизация на материалната база и въвеждане на информационни технологии в Агенцията за социално подпомагане, така че тя да може реално да помага на хората – говорим за малко под 10 милиона, допълнителни средства за Агенцията по заетостта, за да помогнем на тези хора да се включат на пазара на труда, говорим за около 32 милиона. Тези средства не са насочени по етнически принцип. Те са насочени към всички, които са в неравностойно положение, всички, които са в риск от бедност, всички, които са в момента институционализирани, независимо от тяхната етническа принадлежност. Както Вие сам казахте, при някои етнически групи този процент е по-голям, съответно те ще получат и по-голяма подкрепа – чисто, защото този процент е по-голям. Но да се правят програми – нарочно насочени към конкретни етнически общности, според мен би било огромна грешка. Това, от една страна, стигматизира тези общности и казва: „Вие не може да се справите сами.“ От друга страна, създава разделение в българското общество и от трета страна, залага принцип в подпомагането, който не е свързан с неравностойното положение на съответния човек, а е свързан с принадлежността към конкретна етническа общност, което би било огромна грешка. МИНЧЕВ: Благодаря, господин Василев. „БСП за България“ има ли въпрос? Има – Драгомир Стойнев, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Василев, вчера в Комисията по европейски въпроси Вие детайлно, изчерпателно представихте Плана за възстановяване. Смятам, че колегите, които са присъствали, надали ще имат въпроси към Плана, но в крайна сметка може би останаха някои въпроси, които недоуточнихме. Главно улисани в проблемите в енергетиката за големите инвестиции, които този план, наистина ще предостави – остана един въпрос, който може би главно и хората, и бизнеса, най-вече ги интересува. В грантовия ресурс, който България ще използва, се равнява на приблизително 6 млрд. 300 млн. евро евро – приблизително 12 млрд. и 400 млн. лв. Ние имаме възможност да вземем и заем, както го прави голяма част от държавите. Когато ГЕРБ не подкрепиха моята инициатива този план да се гледа в в Народното събрание, затова пък във Франция, в Италия, в другите държави се гледа в парламента и този план намери по-голяма чуваемост, по-голямо разбиране, по голяма подкрепа и съответно голяма част от тези държави прибегнаха и до заеми. Защо, колеги, заеми? Защото наистина са нисколихвени, когато искаш да се възползваш максимално, е съвсем нормално да вземеш заем, който след това ще върнеш. Добре, обаче държавата се отказа от този заем, а в този план Вие де факто преформатирате или не сте преформатирали, защото това ми е основният въпрос, когато представихте вчера промените за съотношението между грантовите схеми и финансовите инструменти. Ако има промяна, колеги, тя е – ние насърчаваме бизнесът да взима финансови инструменти и обясняваме колко това е хубаво. Ние от Левицата казваме, че по-хубаво е – бизнесът, в този момент има нужда от повече грантови схеми. Вие от „Промяната“ казвате: „Не, не, финансовите инструменти са по-важни.“ Същевременно обаче какъв пример даваме – държавата се отказва да взима заем, защото финансовите инструменти, колеги, това е вид заем, за нас не е добре да взимаме заем, обаче Вие, бизнесът, ще взимате заем, защото виждате ли, така е по-добре за Вас. Да де, но бизнесът казва: „Ние искаме грантови схеми.“ Стана едно объркване и наистина не стана ясно, защото Вие вчера не го представихте като промяна това. Моля да ни обясните последно – съотношението остава ли между финансови финансови инструменти и грантовите схеми и какво е наистина да го остойностите? Еди-колко си стотици милиони са за грантови схеми, толкова стотици милиони са за финансови инструменти, наистина да е ясно в окончателния вариант, който казва, между другото, благодарение на напредъка, който има, ще се очаква да бъде приет на 15 март. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Стойнев. Господин Василев, заповядайте.

Благодаря за въпроса, господин Стойнев. Може би да започнем от това защо и в текущата версия на Плана ние не ползваме заемния инструмент. Простата причина е, че България може да взема заеми, директни, при по-ниска лихва и с по малко условия. В бюджета, който гласувахме, ние вземаме заеми, за да си направим националните инвестиции. Нямаме нужда от инструмента на Плана на възстановяване, за да вземем заеми. Държави, които са с по-висок дълг към БВП или с много по-малко грантова компонента, използват част от заемната в Плана за възстановяване. Що се отнася до въпроса, свързан с грантовите инструменти спрямо финансовите инструменти. Стойността на грантовите инструменти като абсолютна сума е същата, каквато беше поискана от индустрията и одобрена в най-първата версия на Плана. Това, което се случи версията – лятото, и в тази версия, и затова не съм го дал като промяна, е, че стойността на финансовите инструменти беше увеличена, тоест дават се повече пари на бизнеса, същите грантове – повече финансови инструменти. Защо смятаме, че това е добре? Защото в момента това, което виждаме, е едно плавно повишаване на лихвените проценти и то ще продължи. Заради инфлацията Европейската централна банка започва да вдига лихвите. Съответно това, което имахме до момента – лихви от по един, два до три процента, на които бизнесът може да се финансира, а по-рисковите – пет-шест, всъщност, най-вероятно, ще скочат нагоре. Скачайки нагоре, е изключително важно бизнесът да има достъп до сравнително евтини кредити. И ако си спомняте 2013 г., имаше една кредитна програма на половин лихва и така нататък, всичко това изисква финансова помощ от страна на държавата посредством Плана, така че кредитите да останат отворени за бизнеса. Можем дълго да спорим дали това е по-добре от директен грант или не, но истината е, че то стига до повече фирми. фирми. Изискуемият финансов ресурс от страна на държавата е по-малък и той може да стигне до повече фирми и те да се финансират при по-добри условия от банките. Това може би не беше много критично в последните една, две, три години, когато лихвите бяха ниски, но според нас става изключително важно в следващите четири, пет години, където очакваме сериозно нарастване на лихвените проценти. Така че бизнесът не е ощетен – той си получава грантовете, както са заложени, но са заложени повече средства за финансови инструменти. Пропорцията е различна, но тя не е различна, защото са намалени грантовете, а защото са увеличени финансовите инструменти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Василев. От името на „Има такъв народ“? Заповядайте, госпожо Василева. Благодаря Ви господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Господин Василев, започвам първо с адмирации на усилията, които полагате, за да отстраните в пълнота всички забележки на Европейската комисия, и да представим наистина един план, който ще бъде добър за България – План за възстановяване и устойчивост. В самото наименование на този план се съдържа и неговата изключителна важност, защото той не само трябва да възстанови България от всички кризи, през които премина и продължава да преминава, но и трябва да предопредели развитието на тази държава в рамките на няколко следващи поколения, защото това, което направим сега, ще има отзвук поколения напред. Радвам се, че присъствате на всички комисии, на които Ви канят, за да разяснявате Плана за възстановяване и устойчивост, но не смятате ли, че е редно все пак да го видим и черно на бяло. Много е хубаво човек да си съставя мнение по разкази, но още по-хубаво е, когато го е прочел и видял с очите си. Аз не знам защо толкова ревностно се пази информацията за този План за устойчивост и развитие, ако трябва, кажете, ще отидем да го прочетем в секретното Деловодство на Народното събрание или в Министерския съвет – няма проблем, ще отидем и на място ще се запознаем с него. Ние слушаме само за това какво предстои в енергетиката – е, тази държава само енергетика ли е, прощавайте? Нас ни интересува какво ще се случва в земеделието; какво ще се случва в образованието; какво ще се случва в здравеопазването. Разбирам, че енергетиката в момента е най-щекотливият въпрос и затова всички ѝ отделят толкова много време. Тя безспорно е важна, защото в края на краищата енергетиката е структуроопределящият отрасъл, от нея зависи всичко останало. Мисля, че наистина само ще спечелите от това, ако направите този план видим,

Благодаря за конструктивния коментар, госпожо Василева. Планът е видим, който е предаден на 15 октомври с всички фишове, които не са променени, например земеделието не е пипнато, това е видимо. видимо. Новите проекти не бяха видими, тъй като вървяха много интензивни дискусии с Комисията. Те

Благодаря, господин Председател. Господин Вицепремиер, колеги! Аз ще наблегна и понеже тук се говори за конкретни проекти в конкретни сектори, но ние знаем, че в цялата таблица са всички фишове, независимо дали са обновени, или не спрямо месец октомври. По-голяма бройка редове има в реформи и не толкова неща за харчене, а неща за промяна в структурата на случването им в съответната държава и едно от важните неща, за които в този план се говори, е обвързването на усвояването на средствата с върховенството на правото на закона. Бихте ли ни дали малко повече информация дали нещо се е променило в планираните реформи в България? И как точно това, което с всичките взаимодействия с Комисията сте добили като впечатления, ще бъде обвързано

Благодаря, господин Ганев. Вие засягате много важна тема. За разлика от оперативните програми парите по Плана подлежат на връщане, ако ние не си свършим работата по реформите. Но що се отнася до върховенство на правото, там са заложени в момента доста по-амбициозни цели от това, което беше заложено преди това. Те са свързани с реформа в прокуратурата в общи линии всичко, което е заложено в коалиционното споразумение и не включва конституционни промени, е заложено в Плана за възстановяване, което беше и едно от изискванията и основните коментари на Европейската комисия по Плана, който беше внесен месец октомври. Заедно с Министерството на правосъдието работихме, те прегледаха коалиционното споразумение и всичко, което не изисква конституционно мнозинство, е заложено като реформа в Плана за възстановяване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Аз ще се присъединя към изказването, че би било по-лесно да коментираме нещо, което сме виждали, чели, подлежало е на някакво нормално обсъждане, чути различни становища, не само от Ваша страна – на изпълнителната власт, а и на всички засегнати страни, но това, така или иначе, е ясно, че няма да се случи. Както се каза, ние по Вашите разкази в момента се налага да налучкваме и да задаваме въпроси около Вашите изказвания, които не винаги са достатъчно ясни, за което, съжалявам, че се налага до го кажа, но е така. е така. Преди известно време, може би преди една седмица, Вие говорехте за някакви ядрени мощности, които така и не разбрахме налични ли са, сега ли ще ги правите, къде ще ги правите, как ще ги правите, по какъв начин те са свързани с нас, има ли нещо там в Плана по този въпрос.

около Стара Загора, които обичате да споменавате. Само че това нещо, когато започнахте да го говорите, обстоятелствата бяха различни, ситуацията и обстановката бяха различни и в момента да не се наложи пак да се правят някакви промени в последния момент предвид поскъпването на суровините. Откъде и как ще се използват тези суровини, откъде ще влизат, как ще ги правим? Вие казвате, искате да ги правим в България, а кога ще се осъществи това производство? Казвате, че сте готови да плащате някакви проценти, които са оправдани според Вас, за да ги произвеждаме тук, но с каква суровина? В момента литият поскъпва с 30%, има възходящ тренд имате ли в момента нова финансова обосновка, която е актуална към настоящия момент по отношение точно на този конкретен Ваш проект,

Госпожо Михайлова, много бих се радвал, ако администрацията работеше с думи. Тя, за съжаление, работи с хартия, Така че няма да останем с думите, има и достатъчно количество хартия. Що се отнася до Вашия въпрос дали има нова финансова обосновка – да, преизчислени са сумите, да, вкарана е, така или иначе, от самото начало ескалация на цените на металите. не очакваме примерно цената на никела да остане на тези нива през 2026 г. – очакваме пазарите да се успокоят. Със сигурност ще има увеличение на цените, със сигурност те няма да бъдат такива, каквито са в момента. Това, което Вие ме питате: можем ли с наличния ресурс да закупим тези 6000 мегаватчаса батерии, отговорът е – да, можем. Ако се окаже, че има много голямо оскъпяване и всякакви други неща, има ли планове за ескалиране надолу – да, има планове за ескалиране надолу. Това ще направи ли Проекта икономически нерентабилен – не, няма да го направи икономически нерентабилен.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Моят въпрос е свързан отново с прословутите батерии. Не знам кой има интерес от тези батерии, със сигурност не е българската енергетика. Има държави, които изграждат батерии, в много по малък мащаб, разбира се, като Австралия, която има специфични нужди от гледна точка на енергийната ѝ система или в щата Калифорния, където случаят е същият. Никой в света досега не си е поставил за цел и не е направил такава голяма батерия не за друго, а защото тя не може да се изплати. Моят въпрос към Вас е: как решихте, че имаме нужда от съхранение изобщо? Сравнихте ли различните технологии, имате ли финансов анализ и може ли да ни го представите? От Ваши интервюта в последните дни разбрахме, че изискването към тези батерии ще бъде те да могат да се презареждат 7500 пъти, тоест да имат 7500 цикъла и това ще се представя като услуга на търговци например, които имат нужда от такава услуга, и цената ще струва 10 лв. – десет евро, точно така. Тя не излиза сметката, господин Вицепремиер, защото 7500 зареждания по 10 евро са 75 000 евро, една такава батерия струва 250 000 евро на мегаватчаса. Как ще гарантирате, че тези батерии ще бъдат произвеждани в България? Това е дискриминационен критерий. Европейската комисия никога, при никакви обстоятелства няма да Ви разреши в тръжната процедура да имате изискване тези батерии да се произведат в България или по някакъв начин да фиксирате изграждане на завод в България. На мен ми се струва, че това просто го казвате, за да напудрите тази, иначе казано, скандална идея. Всъщност проектът за батериите е толкова скандален, че остава в сянка друг чисто лобистки според мен интерес в този план и това е интересът на фирма „Постскриптум“, доколкото ние знаем, която иска да получи, не само тя, а и други фирми вероятно, грантове за ВЕИ проекти, което е неразбираемо за нас, при положение че, без да има каквито и да е грантове в България, в момента най-модерното нещо е да се разработват проекти за ВЕИ и вече има подадени заявки в системния оператор за над 15 000 мегаватчаса. Защо, ако няма личен частен интерес,

Господин Добрев, явно не сте внимавали в часовете по математика. Казахте 7500 презареждания по 10 евро, което казах така, на мегаватчас. Хайде сега да умножим по мегаватчасовете! Хайде сега да умножим по мегаватчасовете! Оттук нататък грантове не се дават за ВЕИ проекти. Грантове се дават за батерийната компонента, която е изискуема да бъде 30% от реалната енергия, която е реално инсталираната мощност на съответната ВЕИ инсталация. Не на последно място, цялото това нещо се управлява от Европейската банка за възстановяване и развитие точно за да няма подозрения за какъвто и да е личен интерес. И това, което според мен е изключително важно да се каже, защото Вие казахте как сме направили анализ, че имаме нужда от сторидж съхранение. Да Ви попитам: имаме ли нужда от ПАВЕЦ „Чаира“? Какво щеше да представлява българската енергийна система и как щяха въобще да се включат каквито и да е зелени мощности, ако не съществуваше ПАВЕЦ „Чаира“, което е точно батерия? Вторият ми въпрос е: при тези 15 хиляди мегавата, за които Вие говорите, които са сложени като проекти, които искат да се реализират на територията на страната, как ще бъдат те балансирани? Как ние ще подсигурим, че когато слънцето грее, цялата тази мощност, цялата тази мощност ще може да бъде използвана, когато на нас ни трябва? Вие също толкова добре, колкото и мен, знаете, че пикът в България е когато слънцето не грее през нощта през зимата. И точно затова ни трябват мощности, където ние можем да съхраним енергията и да я използваме, когато тя ни трябва, за да може цялата тази енергия, която е евтино произведена, да бъде използвана, когато ни трябва. В оригиналния план, който беше предоставен, колкото и господин Дончев да казва, че е нямало ангажимент за закриване на мощности, беше сложена парогазова централа. Тази парогазова централа е абсолютно

Тоест приходите от този Ваш проект няма да изплатят и 20% от инвестицията, която ще направите. И аз не чух отговор на въпроса, който зададох към Вас – за фирма Тази фирма участвала ли е в писането на Плана официално в Министерството? Защо една частна фирма взима отношение, дава идеи? Тази частна фирма развива ли ВЕИ проекти с батерии и има ли хора от кабинета, свързани с тази фирма? Благодаря.

Заповядайте, господин Халил Летифов. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Вицепремиер, аз ще Ви върна на тема „Транспортна свързаност“. В компонент „Транспортна свързаност“ на стълб „Свързана България“ от Плана за възстановяване и устойчивост е предвидена инвестиция 5 – Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност. В тази инвестиция се предвижда разработване, интегриране на софтуерни приложения за управление и приоритетност на дейностите по пътищата за осигуряване на пътната безопасност, както и за изграждане на Национална електронна система за подаване и обработване на сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура. Според бележките на Европейската комисия пътната безопасност в България е много сериозен проблем, а и не само според нея, защото смъртните случаи и тежките наранявания са сред най-високите в Европейския съюз, а реални мерки в тази посока не са залегнали в Плана. Комисията призовава България да си постави цели за намаляване с 30% от общия процент на смъртните случаи и тежки наранявания от пътните произшествия към средата на 2025 г. спрямо изходното ниво от 2019 г. и да намали поне с 50% броя на рисковите точки на пътна безопасност към края на 2025 г. спрямо изходното ниво от 2019 г. С оглед на това Европейската комисия предлага вместо предложения в Плана

точки за пътна безопасност, както и надграждане и обезопасяване на тунелите, заради които има висящо дело за нарушаване на европейските изисквания и според Европейската комисия биха биха били повече от очевиден избор. Според Европейската комисия софтуерните приложения изглеждат доста сложна идея, но не са необходими на този етап. В тази връзка с горното моят въпрос е: взета ли е предвид тази бележка на Комисията по отношение на транспортната свързаност в съответствие с предложенията на Европейската комисия? Втората част от въпроса ми е – това, което казахте, господин Вицепремиер, по отношение на Плана на Европейската комисия на Европа за намаляване на вредните емисии до 2030 г. с 55%: каква е стратегията и какви са мерките, които правителството е взело по отношение на транспорта? Тъй като ние имаме заети над 100 хиляди души и в транспортния пътнически товарен сектор, и в тези, които изработват компоненти за автомобилостроенето, при намаляването на вредните емисии как ще запазим

Благодаря и за двата въпроса. Относно първия въпрос, да, взети са предвид бележките на Комисията. Наскоро гласувахме и бюджета, и там видяхте, че всъщност драстично са увеличени средствата за текущ ремонт на пътищата, една голяма част от които ще отидат точно за такива точки. Така че тук не става въпрос само да се използват европейски средства. Става въпрос ние да си свършим работата на национално ниво и да си направим и националните инвестиции за пътна безопасност, които са абсолютно наложителни. Що се отнася до по-тежкия и по-сложния въпрос, който задавате, свързан с декарбонизацията на транспортния сектор. В рамките на Плана е заложено значително развитие на железопътната инфраструктура, което е един естествен начин да се постигне част от тази цел. Защото, ако повече хора и товари могат да вървят през железопътната инфраструктура, това помага за декарбонизация на сектора като цяло. Знам, че в Министерството на транспорта в момента работят по цялостна стратегия за автомобилния транспорт. Тя е извън контекста на Плана за възстановяване и моят съвет е наистина съвсем активно с министър Събев да работите по тази задача. Доколкото има нужда от финансово обезпечаване, ние сме поели ангажимент да помогнем с това финансово обезпечаване, за да не бъдем изненадани от декарбонизацията в транспорта по начина, по който сме изненадани от декарбонизацията в енергетиката. Добре е да се подготвим по-отрано, за да не трябва в последния момент да се сблъскваме челно с много сериозни проблеми. НАЛБАНТ: Благодаря Ви, господин Вицепремиер. От парламентарната група на БСП имате ли втори въпрос, колеги? Нямате. Нямате. От парламентарната група на „Има такъв народ“? Заповядайте. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! ПВУ-то е добре. Похвално е, че правите абсолютно всичко той да може да бъде приет и съответно да се тръгне да се работи по него. Но обезпокоителното, което е конкретно за комплекс „Марица-изток“, е, че ние там нямаме никаква алтернатива за заместващи мощности. Още повече, в някои Ваши интервюта Вие казвате, че определени централи ще бъдат затворени, които не отговарят на екологичните норми. пряко свързаните хора, които са на работа в тези централи, са повече от 5 хиляди души. Каква е алтернативата за тези хора? Каква е алтернативата за хората, работещи в комплекса „Мини Марица изток“? Да, батерии за съхраняване, които ще се разположат на площадките на ЕСО, са добре. Знаете, че енергетиката е от национално значение и за енергийната сигурност, и за националната сигурност. Смятам, че там трябва наистина да бъдем много внимателни. Първо, какво казваме, трябва да бъдем много внимателни в стъпките, по които вървим. Енергетиката трябва да я развиваме с 15 – 20 години напред. Ние трябва да знаем какво правим днес, утре, вдругиден, след 10 години. Трябва да имаме ясна визия за това. Едни батерии, един завод за батерии, при положение че нямаме заместващи мощности, няма как да се случат нещата. И още повече алтернативата на тези хора, които работят и в тези централи,

Благодаря много за въпроса. Той, разбира се, предполагам е основно към министър Николов като човек, който прави политиката в енергетиката. Доколкото стиковането с Плана за възстановяване и целите за декарбонизация са изключително важни, това, което е заложено в Плана от гледна точка на комплекса „Мини Марица-изток“, е, че ТЕЦ 1, ТЕЦ 2, ТЕЦ 3 продължават да работят, без да трябва да се премахват мощности от тях. Оттам нататък, ако говорим конкретно за „Брикел“ и „Бобов дол“ като двете централи, които споменавам често, те са отдали около 1% от енергията в страната последната година, предпоследната година и така нататък, така че от гледна точка на енергийната система тези две централи не са ключови. Те са ключови, както Вие казахте, от гледна точка на социалната система и на хората, които работят там в региона. Там имаме Фонда за справедлив преход, който при ясна концепция за Маришкия басейн вече може да бъде детайлно разписан, доколкото знам, този процес върви в Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие, и да се използва за подпомагане точно на тези хора и за навлизане на нови бизнеси в региона. От гледна точка на Плана, както казахме, има изискване батериите не само да се разположат, а да се произвеждат там. Другото, което знаем, че ще започне да се случва, в момента процесът на рекултивация на използваните части от мината е силно занемарен, да не кажем, че се случва на много малки обороти. Това трябва да бъде ускорено. Не на последно място, има предвидено изграждане и на индустриална зона, конкретно във въглищния район на „Мини Марица“, така че да могат да бъдат привлечени и допълнителни производства в региона. Само по Фонда за справедлив преход, който е извън Плана за възстановяване, говорим за ресурс от 1 млрд. 800 млн. лв., ако не се лъжа. Отделно в самия план има ресурс за индустриална зона, има предвиден, както знаете, като част от батериите там ще има предвиден ресурс за заводите, които да са там, така че реално комплексно между трите ресурса и истинска работа в региона – това би следвало да може да осигури добре заплатени работни места за всички тези хора и един постепенен плавен преход. Това е, което е заложено, пак казвам, от гледна точка на Плана за възстановяване. От гледна точка на енергийната стратегия и Плана за справедлив преход компетентни наистина са министър Караджов и министър Николов. Благодаря.

имаше един елемент, който беше обсъждан, но не беше доизяснено какво му е мястото в Плана за възстановяване и това са интелигентните разпределителни мрежи smart grits, които намаляват пиковите стойности на потребление и помагат с по-малко производство на практика да бъдат задоволени нуждите. Сега, аз съзнавам, че това е огромна инвестиция и ако може да я направи частният сектор, би било добре. Въпросът е дали с Плана за възстановяване подпомагаме този процес, ако трябва дори методологически, пак би било полезно, или координационно, или по някакъв друг начин. Ние с колегата Георги Ганев и „Демократична България“ си задавахме въпроса, понеже това е огромна инвестиция, съзнаваме го, че достатъчно трудно и сложно да се направи, но вече доста европейски страни разсъждават и работят по въпроса – ако не може да бъде реализирано с досегашния ресурс, че това може да бъде повод за привличането на на заемен ресурс и допълнителен План за възстановяване, ако така си го представяте, защото темата действително е важна и и въпреки огромната инвестиция има шанс тя да се изплати предвид общото развитие в пазарите на електроенергия в България и в Европа. ако сте намерили начин частният сектор да поеме тези разходи и инвестиции, това е, разбира се, пак казвам, най-добрият вариант. Дали с Плана за възстановяване подпомагаме този процес и неговата реализация? Това е нашият конкретен въпрос. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря, господин Димитров. Господин Вицепремиер.

Благодаря, господин Димитров. В Плана са включени общо 611 милиона за подобряване на преносната мрежа, от които 370 милиона идват като грант от Плана и 241 милиона като частно съфинансиране на съответния проект. Тази инвестиция е насочена предимно към мрежа „високо напрежение“, тоест мрежата на ЕСО. Що се отнася до мрежите средно и ниско напрежение, там проведохме редица разговори с операторите на тези мрежи – ЕVN, ЧЕЗ и „Енерго-Про“, те имат ясен план за инвестиция в тези мрежи, като към момента в мярката, която е предвидена тук, която е за ЕСО, може да бъдат подпомогнати, както Вие казахте, аналитично къде има нужда от места, да е ясно, къде има големи мощности, които искат да се присъединяват към тези мрежи, къде трябва да бъдат подсилени капацитетите, но инвестициите трябва да бъдат направени от съответните дружества и те така или иначе получават възвръщаемост върху тези инвестиции през електроенергията, която всички ние плащаме. Благодаря.

Първо, трябва да отбележа, тъй като в един от предходните въпроси беше засегнат въпросът за „Брикел“, че ние от ВЪЗРАЖДАНЕ приветстваме това решение, то беше наложително и крайно закъсняло решение, и социалните последици, които действително ще има такива, ще бъдат преодолени за сметка на здравето на хората в този регион, които страдат по безобразен начин от работата на тази централа, точно и конкретно на тази централа, която, както и Вие казахте, произвежда изключително пренебрежимо малък процент от микса. микса. На територията на нашата област има три ТЕЦ-а. Ние коментираме държавния. Вие преди няколко седмици с министър Николов ходихте в Щатите, мисля, че се срещнахте и с управлението на американските централи. Поне в разговор с него останах аз с такова впечатление и тъй като, съжалявам, но се налага само от Вашите медийни изяви да се сдобиваме с тази информация, нямаме черно на бяло, въпреки че се намираме в Народното събрание и сме народни представители друга официална такава, Ви задавам този въпрос: как в Плана за възстановяване и устойчивост са включени трите централи, какво участие имат американските, те в момента планират ли някаква промяна на начина, по който работят, защото и това беше коментирано, пак, за съжаление, трябва да го коментирам, на база медийни изяви, и всъщност по какъв начин ще продължат да работят? Защото обстановката, в която се намираме в момента, световната обстановка, в която се намираме, дори войната да приключи утре, никой от нас не си мисли, че ние ще се възстановим много бързо. Предвид че България е най-бедната европейска държава, предвид това, че ние бяхме изправени до стената и преди тези поредица от кризи, които ни се налагат, предвид това, че ние все пак разполагаме с въглищни мощности, които Европейската комисия преди няколко дни каза, че ще толерира и ще подкрепя, ние смятаме, че по-скоро трябва да вървим не в намаляване, а в увеличаване на това, което имаме налично, и то много бързо може да започне да се използва и да ни осигури устойчивост, стабилност и независимост по отношение на енергията. В тази връзка моля Ви да ни кажете какво е участието на двете други централи, които днес не сме коментирали, изключвам държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря Ви, госпожо Михайлова. Заповядайте, господин Василев.

така че те могат да продължат да работят. Второ, тези мощности, заедно с твърдите договори за изкупуване до 2024 г. и 2026 г. съответно остават, имаме твърди договори за изкупуване до 2024 г. и до 2026 г., което гарантира, че те ще работят поне дотогава. Оттам нататък плановете на централите са да се опитат да започнат да миксират горивото, тоест то да не е чисто въглища, с цел намаляване на вредните емисии. Това, разбира се, ще зависи от пазарна конюнктура, от това какво ще се случи следващата година – година и половина и като европейска политика, и като цена на емисиите. Така че няма за момента планове тези централи да спират работа, които на нас да са ни известни, и със сигурност до 2024 г. едната, до 2026 г. другата, няма да им бъдат прекратявани предсрочно договорите, така че те ще имат и задължение да работят. НАЛБАНТ: Много благодаря, господин Вицепремиер. Уважаеми колеги, задаването на въпроси приключи. Започваме с изразяването на отношение към дадените отговори. Започваме с парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Отношение? Нямате за изразяване. От ГЕРБ-СДС – заповядайте, господин Дончев. Уважаема госпожо Председателстващ, господин Вицепремиер, колеги народни представители! психотерапията има една такава максима: „Паметта е болка, забравянето е терапия.“ Съжалявам, че ще започна с опит да опресня паметта Ви. Първо, уточнявам, че проектът за парогазова централа не присъстваше в нашата последна версия на Плана, тя се появи по време на служебните правителства. Вярно е, че човек не може да помни всичко, но все пак се надявам да сте изпълнявали съвестно задълженията си на министър и поне на това да сте обърнали внимание. Второто, което искам да напомня – последната версия на Плана допреди края на нашия мандат се появи вероятно преди една година. Тогава голяма част от политическите сили коментираха, че този план е безобразен и в него има само, как беше, кражби и асфалт. И втората, и третата версия на Плана е между 85 и 80% същата. Сега остава да ми отговорите какво означава това? Същата! Пак опреснявайки паметта на всички, причината планът да не бъде подаден, е друга. В отиващите си последни дни от мандата на кабинета Борисов 3 имаше няколко политически сили, едни от тях представени в този парламент, други извън парламента, които казаха, че имат по-добри алтернативни планове. По-добри алтернативни! Аз една година алтернативен план не съм видял и една година преработвате последната версия на нашия план, и той е 80% същият. Толкова за опресняване на паметта. Бих могъл да коментирам много по съдържанието, но предпочитам да се насоча на фината корелация на два фактора – време и пари. Колегата Трифонова Ви зададе един въпрос – вярно ли е, че сте обърнали внимание на разпоредбите на чл. 12, § 2 и § 3 на Регламент 241, който указва темпа, с който трябва да се разходват средствата. Тук говорим само за Плана, не сме стигнали до оперативните програми. От разговора между Вас и народния представител Трифонова аз разбрах, че Вие с лекота съобщихте, че още тази година ние ще загубим три милиарда.

дори Планът да бъде одобрен в средата на лятото, което е възможно, пожелавам го, стискам палци, аз освен опозиция, на първо място, съм български гражданин. Това означава темпът на договаряне само по Плана – 2,1 милиарда на месец. Ако добавите това, което трябва да се договаря от бюджета, който има щедра инвестиционна програма за над 8 милиарда, и това, което трябва да тече по оперативните програми, съветвам Ви да обърнете внимание на чл. 105 от общия регламент, българската държава трябва да договаря по около 4 милиарда на месец. Няма как да стане. Няма как да стане, дори с магическа пръчка. Един последен, съвсем колегиален съвет, без опити за евтина политическа злоупотреба. Случва се, когато изпълняваш проект, когато организираш обществена поръчка, да се допусне нередност или грешка, това не е престъпление. Не е хубаво за целите на отношенията с Европейската комисия, преди да си получил финансиране, преди то да е одобрено, да декларираш намерение да го похарчиш по грешен начин. Благодаря. Благодаря Ви, господин Дончев. От парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – заповядайте, господин Цонев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ инициира този дебат със съзнанието, че той е изключително важен, дори и в този момент, за цялата българска икономика и за българското общество. Затова, господин Вицепремиер, Ви благодаря за търпението и за добрия тон. Търпението, защото трябваше да изслушате петдесетина процедури и една вътрешнокоалиционна фотосесия, но това, както се казва, нека да бъде бонус. По конкретиката. Записах си доста неща, които казахте, но да започнем оттам, което според мен е най-важно, от мястото, което е най-важно – първата Ви декларация. По повод това, че Планът още не е приет, не е договорен, Вие казахте, че по-важно е да има добър план, отколкото план. Може би в някои обстоятелства, може би при някакви други конкретни случаи това да е вярно като съждение. Аз го оспорвам – то не е вярно! Знаете ли защо? Защото в тази ситуация, в която имаме няколко кризи, в тази ситуация, в която имаме много тежка инфлация, беше по-важно да имаме план, отколкото добър план. В друга ситуация щеше да бъде вярно да имаме добър план. В тази ситуация беше по-вярно да имаме план, защото този план е преди всичко и антиинфлационен инструмент. От няколко месеца Ви обръщам внимание от тази трибуна на инфлацията, защото това е проблемът, който в момента в българското общество – по повод бюджета си говорихме, и не само в България, занулява всичко – икономическа активност, спестявания. Да не изброяваме, сега ще минат петте минути и няма да мога да кажа всичко, което искам да Ви кажа. Този план е инструмент и за справяне с инфлацията, много добре макроикономически прокламираната цел за инвестиции, като погасител на инфлационните процеси. Ами Вие нямате един инструмент, който трябваше вече да действа, който впрочем действа във всички останали страни. От тази гледна точка ще кажете: ние сме ново правителство, аз ще Ви отговоря: не, не сте, защото Планът го спряхте, когато бяхте в служебния кабинет. Може би сте имали право да го спрете по някакви причини, но нашето мнение е, че не биваше. Трябваше още тогава да бъде задействан на макс, защото и аванс се взима само първата година. Ние и тази опция изтървахме. По конкретиката може много да се говори, няма как в рамките на пет минути да я засегна, но не мога да пропусна някои много важни неща. Ние нямаме споразумение за партньорство и по тази причина първата година от програмния период е пропусната, на път сме да пропуснем и втората. Това ще се случи, уви, въпреки усилията. Много е важно тук, започвам с програмите и Плана за партньорство, защото повече от нещата, които Вие залагате, искате да заложите в Плана за възстановяване, всъщност мястото им е в оперативните програми. Точно там е мястото и на батериите, и на всички зелени политики, защото целият програмен период е ориентиран към зелената енергия. Целият програмен период е ориентиран към декарбонизацията. Няма смисъл да Ви припомням какви програми има, включително с комбинирано финансиране, включително с Инвестиционната банка и така нататък, които точно могат да осъществят политиките, които искате да заложите в Плана, тоест трябваше да ускорите Плана, а да бутнете тези декарбонизационни проекти в програмния период. Там беше мястото. Аз виждам, тук колегите оспорваха преди всичко има ли нужда от въпросния план с батерии и Вие много аргументирано отговаряте: има нужда. А всъщност проблемът е друг – да, има нужда, но не тук, а там трябваше да бъде използван ресурс от целия програмен период, който, пак да повторя, е ориентиран към декарбонизация и към зелена енергия. От тази гледна точка аз искам да Ви кажа следното: ние сме много добре информирана партия, ако сте забелязали. Можете да не ми отговаряте на този въпрос, но аз ще го кажа заради протокола, за да мога после да го припомня. Ние смятаме, че Планът беше спрян, за да се изработят онези проекти, които касаят едно лице, господин Вицепремиер. Бъдете абсолютно сигурен в това. Когато Планът бъде приет и когато започне реализацията и производството на батерии, и всички останали неща, ние ще извадим ето тази тази стенограма и затова сега ще го кажа. Нямаме фиксация, както на пръв поглед изглежда, към енергийния олигарх Прокопиев, но неговите проекти изчакахме да станат. И той ще бъде един от основните участници в производството на въпросните батерии. Ние сме информирани, че е ставало въпрос и за „Соларпро“ при производството на тези батерии. Казвам го не да се заяждам с Вас, няма нужда сега от това. Казвам го, защото, когато това стане факт, трябва да имаме възможност да го припомним, че сме предупредили още тогава. Защото, ако то се окаже вярно, ние трябва да потърсим сметка защо цял план е бил спрян, са били пропуснати толкова много възможности за българската икономика и за българския бизнес, за да реализира някой някакви свои частни интереси, които впрочем би могъл да реализира като всеки друг български бизнесмен и по линия на програмите

почива на реални факти, ще го докажем, когато бъде приет Планът и когато започне реализацията на въпросните проекти. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания

Господин Цонев, аз съм наистина изненадан от последното Ви твърдение и Ви моля, ако имате каквито и да е доказателства, дайте ни ги, ще ги дадем на прокуратурата. Абсолютно съм сериозен. Каквито и доказателства, ако имате, предайте ни ги, ние ще ги предадем на прокуратурата да бъдат разследвани. Това е изключително сериозно обвинение и то трябва да бъде разследвано на момента, ако то е вярно. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Вицепремиер. От парламентарната група на БСП? Заповядайте, господин

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Ние разбираме в каква ситуация сте, господин Министър, защото Вие де факто заварихте един план, който беше сбор от най-различни проекти. Този план се представяше в Брюксел като едва ли не Планът за възстановяване и устойчивост на страната, който не отговаряше въобще изцяло на европейските критерии. Защото, колеги, ние се научихме да усвояваме европейските средства, но като че ли не се научихме да усвояваме европейските идеи, европейските политики. С този план Европа цели да стане фактор и водеща роля в един нов икономически и световен модел, Европа да има предимство спрямо останалите държави и ние трябваше да се възползваме именно от този план. За съжаление обаче, като че ли поради естеството, поради това, което се наследява, ние ставаме консуматори на европейското производство, отколкото ние да инвестираме главно в българско производство. Идеята, че батериите ще се правят в България е добра, но аз не съм убеден, че дали за краткия период наистина ще можем да успеем. В крайна сметка има и високотехнологични производства. В Германия се прави огромен завод на една американска компания, от която могат евентуално да се вземат тези батерии, говоря на един пръв етап. господин Министър, Европа говори за водородна икономика. В Германия започват влакове, автобуси да се движат на водород. Ние трябваше да отделим повече средства именно към производството на водород – дали той ще бъде зелен, дали ще бъде син, дали ще бъде сив водород, но това е наистина изключително важно. Трябваше, за мен лично, този план може би да бъде малко по-амбициозен и да насърчаваме именно това производство, защото България трябва да започне да има предимство спрямо своите съседи, спрямо своите съюзници в Европейския съюз, да имаме наистина предимство спрямо тях в дадена посока, защото виждаме, че ние прекалено много сме изостанали. Именно начинът, по който ние разчитаме това, което Европа ни представя като политики – било то като зелената сделка, било то като дигиталния преход, това е ключова възможност за България и за страната ние да тръгнем по един нов път на икономическо развитие. Да, санирането може да ни е приоритет. Да, закупуването на нови влакове също е важно, защото ние така или иначе трябва да се доближим до това качество на живот, което го има в Европа, но не трябва да мислим толкова краткосрочно. Този план трябва да има възможност България наистина да мисли по-дългосрочно, да бъдат именно тези мерки, които са във водородната икономика, така че България да се нареди сред богатите, иновативните държави. Да дадем път най-вече на тези млади хора – интелигентни, да бъдат тук, да създадем едно производство, което да насърчава още повече иновациите, да се разкрият наистина такива научни центрове, където младите хора да могат да намират своята реализация. Това е една европейска политика, която, колеги, ние трябва да разберем, че наистина пътят е просто рязка промяна на съществуващия досегашен модел. Ние можем да упрекваме много. Ние от Левицата също така упрекваме за липсата на базови мощности, за това, че нещо трябва да се случи. Разбира се, че в енергетиката за такъв кратък период не могат да се усвоят изведнъж тези средства, защото една базова мощност отнема приблизително 10 години, за да бъде построена, но, което се надявам, че и ще стане. Още повече че в момента АЕЦ „Козлодуй“ има достатъчно средства може би, за да си купи своите Но, господин Министър, това, което е в транспорта, и тази иновация, която предстои, която виждаме, че се случва най-вече в Германия относно производството на водород, трябва да залегне и в България. Документът, за мен лично, можеше да бъде по-амбициозен, но в крайна сметка това е едно наследство. Хубавото е, колеги, че до 15 март документът трябва да бъде одобрен и ние трябва веднага тази година, за да не се получи нулева, трябва веднага, както Вие казахте вчера, че имате готовност да започнат мерките по усвояването на тези средства, които са наистина изключително важни за цялостното преструктуриране на българската икономика. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Вицепремиер, първо, моите поздравления, че вчера на Комисия сте поели ангажимент вече да говорим за напояването като такова. За мен ще бъде удоволствие да Ви поканя в Комисията по земеделие, за да говорим на тази тема, защото земеделието, особено в последните няколко седмици, а и в следващите няколко месеца, ще става все по-актуално и по-актуално от гледна точка на националната и продоволствената сигурност на гражданите. Ще си позволя два коментара по отношение на Плана. Първо, искрено съжалявам, че частта „Земеделие“ не е променяна, защото по отношение на първия компонент „Цифровизация“ най-елегантната дума, която мога да използвам, е липса на амбиция. Тази част може да постигне много, но за съжаление, на това, което е предложено, му липсва амбициозност. Второ, имам съмнение, че огромната част от средствата, които са за инвестиция в земеделски стопанства, ще постигне своя ефект. Затова специално бих Ви обърнал внимание не само за частта „Земеделие“, но и за цялостната част на Плана, по отношение на системата за управление и контрол, която, за съжаление, все още не е публична и не можем да я дискутираме, но тя също е изключително важна. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Абровски. От „Демократична България“? Няма. От парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ? Заповядайте, госпожо Михайлова.

Уважаема госпожо Председател, господин Министър! Трябва да направим уточнението, че ние коментираме версия на Плана, публикувана октомври месец миналата година с някакви нейни корекции, с които ние се сдобиваме спорадично по различни канали, начини, разсъждаваме върху изказвания на различни министри, на парче, и гадаем. Какво се крие толкова в този план? Ние не разбрахме! Не искаме да си мислим неща, които бяха казани от други колеги задкулисни, някакви други, аз не допускам това. Вероятно имате някакви други причини да криете този план, но така или иначе, ние фокусирахме днес въпросите основно около енергетиката, защото е наболял проблем, но там е засегнат всеки един сектор и е много важно да получим становищата отвън към този план. Ние самите като народни представители също да се сдобием от тези становища отвън, но няма как това да се случи, при положение че ние нямаме черно на бяло върху какво да седнем и коментираме. Имаме някаква част от него. Това, което е ключово важно, е, че там са засегнати и региони покрай планирането. Същата неяснота, която цари в нас, въпреки че ние сме в Народното събрание, я има и по региони, има я и в общините при кметовете, особено на засегнатите такива, каквито коментирахме и днес във въпросите. Аз използвам възможността и времето за изразяване на становище, за да Ви помоля, дори и да не е приключило всичко, което правите по Плана, да ни го предоставите такъв, какъвто е, дотам, докъдето сте. Предоставете го на групите, защото и ние имаме нашите идеи, имаме какво да кажем. В името на това да свършим работата заедно, сигурна съм, че и другите групи имат какво, което ще бъде полезно и за Вас вероятно, и може би няма да се наложи за пореден път да бъде нещо връщано, преформулирано и с десетки страници забележки. Не искам да си позволявам да давам съвети, може би не е моя работа, но начинът, по който общувате от изпълнителната власт с нас, буди съмнения, които може би в някои от моментите са излишни и създават напрежение в работата, което българското общество в момента няма нужда нито да гледа, нито да изпитва на гърба си по какъвто и да било начин. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Михайлова. Господин Цонев, заповядайте Процедурата ми, госпожо Председател, е лично обяснение – изчаках отношенията, затова накрая. Господин Вицепремиер, аз много ясно се изразих: ние когато имаме събрани данни, ги предоставяме тук в едни папки и ги пращаме на министър-председателя, на Вас също. Но ние казахме: ще изчакаме приемането на Плана и реализацията на проектите, за да не бъдем голословни. Към този момент само отправихме предупреждение, в смисъл добронамерено да е ясно, че ние следим този процес. Когато казах за фиксацията, нашата фиксация е всъщност върху това, от първия ден го правим задкулисието да бъде отстранено от българската политика, задкулисието в лицето на това лице и на кръга около него. Вие ни уверявате, че това не е вярно, ние Ви вярваме, окей, обаче проверяваме всеки ден всяко действие и когато имаме съмнение – тук, от трибуната. Тъй като колегите поискаха Плана, аз също искам да Ви помоля: пратете го през председателя на Народното събрание в най-кратък срок – днес, утре, Вие имате цялата кореспонденция. Ще Ви кажа защо. Знаете, че нашата партия има сериозни контакти в Европейската комисия. Не сме си позволили да го изискаме оттам, за да не дискредитираме България, защото ще трябва да кажем защо го искаме от тях, а не от Вас! Бъдете така добър, пратете ни Плана, кореспонденцията – което намерите за добре, че трябва да знаем, на всички групи, за да можем наистина аргументирано, а не така напосоки да говорим. И последното, което искам да кажа в рамките на 10-ина секунди. От връзката на Плана с върховенството на закона очаквах да кажете и това: направи ли Ви впечатление, че парламентарната група на ДПС е внесла най-много инициативи по върховенството на закона – и за паспортите, и за ин хаус поръчките, и за парите-джипката, и най-важното – проектът за Конституция, който отговаря на европейските изисквания,